(HDZ)** I još jedna točka pa ćemo završiti – 6. Prijedlog Zakona o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava,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 Izvješća ste primili na sjednici. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, gospodin Dražen Bošnjaković. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Zakonom o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava ratificira se navedeni dodatni protokol. Obveza ratifikacije dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu, o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava proizlazi iz poglavlja XXIV. pregovora – pravda, sloboda i sigurnost te je predviđena Nacionalnim programom za pristupanje Republike Hrvatske u Navedeni dodatni protokol proširuje i dopunjava Konvenciju o kibernetičkom kriminalu koji je Republika Hrvatska ratificirala i koja je stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku dana 1. srpnja 2004. godine. Većina država članica Vijeća Europe stranke su dodatnog protokola, a Republika Hrvatska potpisala je dodatni protokol 26. ožujka 2003. godine. Dodatnim protokolom proširuje se područje Konvencije o kibernetičkom kriminalu, i u odnosu na inkriminiranje dijela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava te mu te mu je svrha omogućiti usklađivanje materijalno kaznenog prava država članica u borbi protiv rasizma i ksenofobije te u borbi protiv propagiranja rasizma i ksenofobije putem Interneta, kao i omogućiti međunarodnu suradnju na ovom području. Potvrđivanjem dodatnog protokola Republika Hrvatska pridružit će se krugu država koje u okviru svog zakonodavstva nastoje provoditi navedenu svrhu dodatnog protokola u cilju u cilju što uspješnijeg suprotstavljanja svim oblicima kibernetičkog kriminala imajući u vidu osiguranja ravnoteže između slobode izražavanja i djelotvorne borbe protiv rasizma i ksenofobije. U odnosu na hrvatsko zakonodavstvo potvrđivanje dodatnog protokola zahtijevat će dopunu kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske s obzirom da određena kaznena djela, širenje rasnog i ksenofobnog materijala pomoću računalnih sustava, prijetnja motivirana rasizmom i ksenofobijom, uvreda motivirana prijetnjom i ksenofobijom koja su opisana u dodatnom protokolu nisu navedena u Kaznenom zakonu Republike Hrvatske. Stoga predlažemo da Hrvatski sabor donese Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče! HNS generalno uzevši podupire pristup kojim se rukovodi predlagatelj predlažući Zakon o potvrđivanju ovog dodatnog protokola, jer sama konvencija po sebi pa ni sadržaj protokola nisu sporni. Štoviše svjedoci smo da cyber prostor postaje prostor za razne oblike neprihvatljivih poruka koje su u mnogim državama i kriminalizirane, a izlaze iz okvira koji su utvrđeni Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. No ono gdje imamo svakako primjedbu je formulacija u ovom tekstu prijedloga kojom se najavljuje da će Vlada Republike Hrvatske izraziti rezervu prema kojoj bi se odredba stavka 1. članka 3. dodatnog protokola primjenjivala u odnosu na Republiku Hrvatsku samo ako se radi o širenju mržnje ili nasilja, jer bismo u protivnom bili dužni inkriminirati širenje bilo kojeg rasnog i ksenofobnog materijala pomoću računalnog sustava. Čuo sam jedno objašnjenje koje mi se učinilo potpuno suvišnim, a to je da se dio ovoga zapravo već konzumirao nekim odredbama Kaznenoga zakona, pa da je eto to razlog da se izrazi rezerva. To svakako ne može biti razlog za iskazivanje rezerve, jer ako vi nešto anticipirate svojim zakonodavstvom unaprijed onda ste definitivno u puno boljoj poziciji nego onaj tko prihvaća protokol i tek ga treba implementirati u svoje zakonodavstvo. Dakle, to nije i ne može biti sporno. Ali ukoliko vi stavljate rezerve na način da ćete inkriminirati samo širenje mržnje ili nasilja, a ne i ostale oblike ksenofobnog i rasnog odnosno rasističkog materijala, jer jedno je rasni materijal, drugo je rasistički, onda otvarate veliki prostor za definiciju što se sve neće naći u izmjenama Kaznenoga zakona a zapravo bi trebalo. Pogledajte što sve postoji u našem cyber prostoru. Pogledajte kako izgledaju pojedine web stranice koje propagiraju i totalitarne ideologije i režime koji su u Nirnberškom procesu proglašeni zločinačkim i usporedite to s ovim pa ćete vidjeti zapravo da ovakva formulacija dopušta da radi tko što hoće. A da se samo izravni poziv na vršenje nasilja i iskazivanje izravne mržnje ubuduće ima kriminalizirati. To nije poštivanje ovoga protokola u duhu kako je on zamišljen. Zato mislim da protokol treba prihvatiti i da ne treba iskazivati nikakve rezerve nego da u izmjenama Kaznenoga zakona treba dobro i pametno formulirati i o njima ovdje u ovome Domu razgovarati kako se ne bi prekršile granice sloboda, a s druge strane kako bi se zapravo osiguralo da ovakve inkriminacije koje dodatni protokol pa i konvencija sama po sebi već predviđa kao nešto što europsko zakonodavstvo mora definitivno staviti u svoje kaznene zakone. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo uvodno ću kazati, naravno da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice daje punu podršku i podupire dakle Zakon o potvrđivanju dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu, o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih putem računalnih sustava. Svoju raspravu u ime kluba koncipirao sam na sasvim drugi način, ali počet ću je upravo na jedan drugi način. Dakle, čitanje postojećih zakonskih odredbi koje se vežu za ovu temu, a potaknut izlaganjem uvaženog kolege u ime kluba HNS-a. Dakle, rasna i druga diskriminacija je uistinu u našem kaznenom i materijalnom zakonodavstvu precizno i na pravi način definirana, pa mi dopustite da uvodno pročitam odredbu članka 174. stavak 3. koji izričito glasi: "Tko u cilju širenja rasne, vjerske, spolne, nacionalne, etničke mržnje ili mržnje po osnovi boje kože ili spolnog opredjeljenja ili drugih osobina, ili u cilju omalovažavanja javno iznese ili pronese ili pronese zamisli o nadmoćnosti ili počinjenosti jedne rase, etničke ili vjerske zajednice, spola, nacije ili zamisli o nadmoćnosti ili potčinjenosti po osnovi boje kože ili spornog opredjeljenja ili drugih osobina kaznit će se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine." Isto tako stavak 4.: "Tko s ciljem iz stavka 3. ovog članka putem računalnog sustava rasparčava ili na drugi način učini dostupnim javnosti materijale kojima se poriče, znatnije umanjuje, odobrava ili opravdava kazneno djelo", naravno ovo se odnosi na genocid i zločine protiv čovječnosti "kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine.". Međutim, vrlo je bitno kazati u smislu potpore ovom prijedlogu zakona isto tako ili navesti nekoliko bitnih međunarodno pravnih dokumenata koji zapravo čine jedno međunarodno pravno okruženje u okviru kojeg i nastaje ovaj zakon. dakle treba naglasiti da je Republika Hrvatska stranka Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Isto tako i Protokola XII. koji se odnosi na opću zabranu diskriminacije i naravno Konvencije o kibernetičkom kriminalu a koja je u odnosu na Republiku Hrvatsku stupila na snagu 1. srpnja 2004. godine kao što smo to imali prilike u uvodnom dijelu izlaganja državnog tajnika čuti i koji je do sada potpisalo 39 država a ratificirala 21 država. Tom konvencijom ili tim dokumentom upravo su se stvorili međunarodno-pravni temelji za suzbijanje teških oblika kaznenih djela koje prepoznajemo pod zajedničkim nazivom tzv. kibernetički kriminal kao poseban oblik nezakonitog protupravnog postupanja počinjenog putem računalnog sustava. Suština, svrha i bit te konvencije, tog dokumenta može se možda sažeti u dva najbitnija elementa i to prvi koji omogućava ili svodi se na omogućavanje kaznenog progona počinitelja kaznenih djela u odnosu na tajnost, integritet i dostupnost računalnih podataka i sustava, kaznena djela u vezi sa samim računalom, kaznena djela u vezi sa sadržajem i kaznena djela u vezi sa povredom autorskih i drugih srodnih prava. I drugi element isto tako vrlo bitan, dakle tom samom konvencijom nisu predviđena rješavanja pitanja samo materijalno-pravnog karaktera već i rješavanje procesno-pravnih i vrlo bitnih pitanja, dakle pitanja pretrage, pribavljanja dokaza, ovlaštenja redarstvenih vlasti, izručenje počinitelja i obveze na uzajamnu suradnju i pomoć u otkrivanju počinitelja tih vrsta kaznenih djela. Što se tiče samog dodatnog protokola mislim da treba naglasiti i njegovu osnovnu svrhu a naravno i njegove osnovne karakteristike jer osnovna svrha ovog dodatnog protokola uz samu konvenciju jest uistinu jačanje zajedničke sposobnosti država potpisnica u borbi protiv rasizma i ksenofobije te u suzbijanju njihove promidžbe računalnim sustavom a osnovna karakteristika je da se njime proširuje djelokrug same dakle konvencije u odnosu na inkriminiranje djela rasističke i ksenofobne naravi koja djela su počinjena na informatičkim sustavima te se stvaraju osnovni preduvjeti da se propišu kao kazneno djelo u nacionalnom zakonodavstvu uz uvjet uz uvjet da je počinjeno namjerno ili neopravdano i naravno da se radi o tri kaznena djela, tri vrste kaznenih djela predviđenih ovim protokolom. Dakle, u prvom redu radi se o prijetnji koja je motivirana rasizmom i ksenofobijom. U drugoj situaciji radi se o uvredi isto tako motivirano rasizmom i ksenofobijom. I naravno poricanje, kao treće djelo poricanje, bitno umanjenje, odobravanje ili odobravanje genocida …/Govornik se ne razumije./… zločina protiv čovječnosti. Bitno je u tom smislu naglasiti da je naravno su inkriminirane i te situacije koje se odnose na pomaganje te poticanje na počinjenje tih kaznenih djela. I ne samo da je potrebno naglasiti one odredbe koje se tiču ovih dokumenata sagledavajući cjelinu ovog problema mislim da je potrebno još i dodatno analizirati odredbe našeg kaznenog materijalnog prava u smislu na institute koji se vežu na ove institute ili ih nadopunjuju. Nešto sam o tome u uvodnom dijelu kazao ali samom analizom vidimo da imamo dvije situacije. Prva je opisana u članku 89. kojim se definira zločin iz mržnje i gdje se ne radi o novom kaznenom djelu već o svakom kaznenom djelu koje je učinjeno prema osobi. Mislim da je to ovdje vrlo bitno naglasiti učinjeno prema osobi zbog boje kože ili spola, ili spolne orijentacije, jezika, vjere, političkog i drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe, društvenog položaja, dobi, statusa ili drugih osobina. I drugu situaciju koja je predviđena kao konkretno kazneno djelo u članku 147. sam u uvodnom dijelu već i kazao. Dakle, zaključno Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje ovog zakona i prihvaća ga kao uistinu pravi međunarodno pravni međunarodno pravni temelj cjelokupnog usklađenja materijalnog kaznenog prava sa pravnim standardima Europske unije naravno u pogledu i oblasti nezakonitog postupanja ili počinjenja kaznenih djela putem računalnog sustava sa jasnim stavom ili sa jasno izraženim stavom da kaznena djela rasne i ksenofobne naravi predstavljaju uistinu kršenje ljudskih prava te da su stalna prijetnja ne samo vladavini prava već i demokratskoj stabilnosti. Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. SDP dakako pozdravlja i podržava prihvaćanje ovoga zakona odnosno ratifikaciju dodatnog protokola. Mislimo da je to nužno učiniti. To je protokol koji govori o sprječavanju širenja ksenofobije i rasizma putem računalnih sustava. Ali pogledajmo najprije kako on uopće definira što je to rasni i ksenofobni materijal. To je svaki pisani materijal, svaka slika ili bilo kakav drugi prikaz ideja ili teorija koje zagovaraju, promiču ili potiču mržnju, diskriminaciju ili nasilje bilo prema pojedincu ili skupini pojedinaca a temelje se na rasi, boji kože, podrijetlu ili nacionalnom ili etničkom podrijetlu te vjeri ako se ona koristi kao povod za bilo koje od spomenutoga. Definicija je kao što vidimo prilično široka i u smislu ove definicije na žalost moramo konstatirati da je Hrvatska prošla kroz svoje intenzivno razdoblje ksenofobije i i bila zapravo zatrpana takvim materijalima koje ovaj dodatni protokol traži da budu inkriminirani i to u Kaznenom zakonu. Vjerojatno je podloga za takvu pojavu bila u ratu, u agresiji na Republiku Hrvatsku, a ta je agresija i sama bila izazvana nacionalističkom mržnjom, etničkom netrpeljivošću. Dakle, rasizmom i ksenofobijom u smislu ove definicije kako je ona navedena u ovom dodatnom protokolu. Ksenofobija pa dakle i rasizam imali su pravo javnosti u Hrvatskoj na žalost. Moramo sa zadovoljstvom reći da to danas nije tako pogotovo ne u javnom političkom govoru, pa i u govoru medija. No, na žalost ne još i u tom …/Govornik se ne razumije./… u svijetu interneta. Mi doduše i danas možemo naići na izjave potpuno neshvatljive da je jedna glumica kojoj je sud vratio stan nekada oduzet potpuno neopravdano izrod. Zgražavamo se nad takvim izjavama. One ne dobivaju pravo javnosti. One se prenose u medijima i one još uvijek ne nailaze na onu osudu, političku osudu javnosti kakvu bismo očekivali. Ali po ovom protokolu one će morati pretrpjeti i kazneno gonjenje, ne samo osudu. Kakva je situacija danas u Hrvatskoj? Sa zadovoljstvom kažemo da je takvih pojava sve manje i nadamo se da će potpuno nestati i gospodin Tomljanović je sad citirao govoreći u ime kluba HDZ-a naše pozitivno zakonodavstvo, naš Kazneni zakon koji između ostalog inkriminira kao što je pročitao i kibernetički oblik pojave ovoga. Ali otiđite ako imate laptop otvoren na web site “Crna legija“ na primjer. Sve je to puno upravo takvog sadržaja. Danas sam ga izvadio. To nije od prije nekoliko godina. To danas postoji u hrvatskom cyber prostoru. To vam je sve puno veličanja ustaških simbola, sve puno tih simbola i veličanja ustaštva. Sve je to vjera u Boga i poglavnika svoga. Sve je to za poglavnika i Krista protiv komunista i tako. Prema tome, takvih sadržaja danas u cyber prostoru ima. Što znači, da ako je to već u Kaznenom zakonu propisano kao kazneno djelo, da onda Državno odvjetništvo ne radi svoj posao, da se to ne goni, da se takve stranice ne otvaraju, a oni koji su ih otvorili da se izvrgavaju progonu. Prema tome, mi možda zakone imamo ali ih ne primjenjujemo. I zato je dobro da prihvatimo i ovaj dodatni protokol, pa da malo i pooštrimo kazneno zakonodavstvo jer ovdje se kaže da će se morati neke stvari uvesti u kazneno zakonodavstvo koje ne postoje. Ali da konačno i svi mi, i mi ovdje u Saboru naročito zastupnici se potrudimo da prozovemo i državnog odvjetnika i sva nadležna državna tijela, ministra unutarnjih unutarnjih poslova na primjer. Zašto to policija ne istražuje i ne podnosi kaznene prijave ako je to opisano kao kazneno djelo? Što radi ministar unutarnjih poslova? Radi li svoj posao? Prima li plaću? Prima. Pa zašto ne radi onda to kad to već postoji u Kaznenom zakonu ili nek to prepusti nekom tko će raditi, ako neće on. E sad nešto o onome što je govorio i kolega Richembergh. O tome je bilo riječi na Odboru za medije. Uistinu, ovdje se predviđa isticanje nekakve rezerve, pa će hrvatska strana istaknuti jednu rezervu na stavak 1. toga članka 3. E sad, zašto rezerva? Mi smo pitali državnog tajnika. On je rekao da je to po zahtjevu Državnog odvjetništva jer da je to nepotrebno s obzirom da to već postoji u našem zakonu pa mi sad ističemo rezervu. Nema potrebe da prihvaćamo prihvaćamo taj članak ovog dodatnog protokola kad to već imamo. Meni je to objašnjenje posve nelogično. Ja sam državnog tajnika zamolio na sjednici kluba da to mišljenje Državnog odvjetništva bude podijeljeno svim zastupnicima da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Ali vidim na klupe nije došao nikakav materijal. Prema tome, to mišljenje Državnog odvjetništva za zastupnike ostaje misterij, ostaje tajna. Dobro. Ali svejedno ako to tako i piše Državno odvjetništvo onda je to posve nelogično. To je otprilike kao da netko traži dres hod, protokol nekakav da morate doći u tamnome odijelu, a vi tome ističete prigovor i rezervu spram toga jer ste već obukli tamno odijelo. Dakle, stvar je posve nelogična. Zašto da mi ističemo rezervu prema nečem što već postoji u našem zakonodavstvu? Ako je to tako onda netko ne zna logično razmišljati i mene je stvarno zanimalo da li je istina da je Državno odvjetništvo baš takvu jednu nebulozu napisalo. Jer ako jest, onda jest to nebuloza. Mi se bunimo da nećemo prihvatiti nešto što već imamo. Pa zašto se bunimo? Pa recimo imamo to i u redu. Prihvaćamo. To je sastavni dio ovoga protokola i drago nam je da već imamo. Prema tome, ja ovdje ističem u ime kluba SDP-a rezerve, prema rezervi Vlade kad se radi o prihvaćanju ovog protokola. Bojim se da se iza toga krije jedna namjera da se ovaj protokol zapravo ne prihvati u onom duhu i u onom slovu kako je on ovdje predložen. Ima tu još jedna opasnost. Članak 6., ne opasnost, ne, ne, nikakve opasnosti tu nema ali morat ćemo bitno promijeniti ponašanje i morat ćemo ovo uvesti u kazneno zakonodavstvo. A to je članak 6. poricanje i bitno umanjivanje, odobravanje ili opravdavanje genocida ili zločina protiv čovječnosti. Naime, tu ovaj protokol traži da se to inkriminira i to svaki put kada je to priznato konačno obvezujućim odlukama Međunarodnog vojnog suda osnovanog Londonskim sporazumom 8. travnja '45. Znači, ono što je taj sud proglasio genocidom i zločinom ili bilo kojeg međunarodnog suda osnovanog odgovarajućim međunarodnim instrumentima i čiju nadležnost priznaje ta stranka, znači u ovom slučaju Republika Hrvatska. Ovo se odnosi na Haaški sud. Često još imamo pojava kod nas da se upravo to događa, poriče, bitno umanjuje ili odobrava ono što je Haaški sud kao Međunarodni sud koji ova država priznaje, proglasio kao kazneno djelo bilo genocidom, bilo ksenofobije, bilo koje drugo djelo iz domene međunarodnog prava. I konačno ja bih stvarno volio gospodine državni tajniče da materijali koji dolaze na Sabor budu pregledani. Vi ovdje u članku 2. tu piše o, veli pojedincu ili skupini pojedinaca temelji se na rasi, boji kože, podrijetlu ili nacionalnom ili etičkom podrijetlu. Prvo jasno je da se radi o tipfeleru, jer etičko podrijetlu ne znači ništa, treba pisati "etničko" i ne bi to bilo strašno da se dogodi tipfeler. Ali je strašno kad se na tri stranice to dogodi tri puta. To odmah imate na sljedećoj stranici, na stranici 8, pa na stranici 9. Pa sad zar se stvarno ne može pregledati materijal koji se šalje u Sabor, pa barem ovakve stvari ispraviti, jer to isto predstavlja jedan odnos prema ovom Visokom tijelu. Ako se baš može tako poslati svašta pa i ovako, osim toga gledajte ovo će vam ući u arhive Sabora. Ovo će ući u arhive Sabora. Jednog dana će vam se ljudi smijati i pitati pa tko je to pustio u Sabor u ovakvom obliku i mi ćemo ratificirati sada nekakvo etičko podrijetlo. To ćemo ratificirati kada budemo glasovali, osim ako amandmanom Vlade to u posljednji čas ne izmijenite, jer tek onda vam to neće ući u arhiv Sabora pa da vam se ljudi poslije toga smiju. Ali eto, unatoč ovim zamjerkama i rezervama spram rezervi Vlade, klub SDP-a će glasati da se ovaj protokol prihvati i da se po njemu mijenja i naš … zakon. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDSS-a, gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspravljali smo o ovom prijedlogu protokola i naravno smatramo da je iznimno važno da ga naš Sabor donese i da bude osnova za dopunu zakona prije svega krivičnog zakona koji se tiče sankcioniranja krivičnih djela koja svrstavamo u govor mržnje ili pak svrstavamo u neke oblike zločina iz mržnje. I većina sudionika u raspravi uključujući i mene i ostale zastupnike Samostalne demokratske srpske stranke u čije ime sada govorim su se suglasili s tim da je najveći dio ovoga prijedloga u tom koji je došao pred odbore, a sada je ovdje u Saboru zapravo prihvatljiv osim onoga dijela u kojem se govori o mogućnosti da mi izrazimo rezervu za primjenu članka 3. stavka 1. ovoga protokola, a to znači da ćemo sankcionirati samo nešto što će biti neka vrsta zločina prema pripadnicima različitih rasnih, etničkih skupina ili prema strancima onako kako ih mi možemo poimati u našem društvu, a s druge strane i koji će direktno pozivati na širenje mržnje ili na širenje nasilja. Međutim postoje svi oni drugi slučajevi u kojima to spada u tanku granicu između širenja mržnje, pozivanja na nasilje i onoga što netko neće okvalificirati da je riječ o pozivanju na nasilje i o širenju mržnje. A svjedoci smo da u elektronskoj komunikaciji, posebno u komunikaciji koja se još uvijek nedovoljno razumije kao područje javne komunikacije, niti to dovoljno razumiju sami sudionici te komunikacije, a niti to javnost još uvijek dovoljno razumije, jer javnost razumijemo još uvijek kao klasičnu građansku javnost a ne kao javnost uspostavljenu uz pomoć modernih elektronskih kibernetičkih tehnologija u kojima na različitim tipovima foruma, na različitim tipovima blogova kao novoj formi javnosti sa interpersonalnim karakteristikama, ali se ulazi u sferu javnosti, dostupna je i onima koji u njoj aktivno ne sudjeluju nego je mogu čitati kao što čitaju novine a mogu se i uključiti ukoliko to žele. Imamo najrazličitije oblike privatnog govora koji sadrži elemente uvreda, govora mržnje i pozivanja na nasilje. I iz tog razloga ja mislim da je dovoljno da se ovdje na bilo koju Internet stranicu, bilo kojih od dnevnih novina i vidjet će se, posvjedočit će se u većini tekstova koji imaju bilo kakve veze sa etničkim, vjerskim, rasnim ili drugim obilježjima da je rijetko kada se može čitati nešto što ne sadrži i ova obilježja o kojima govorimo. I mi imamo kao što je gospodin državni tajnik nas uvjeravao, odredbe koje sankcioniraju govor mržnje, imamo odredbe koje sankcioniraju zločin iz mržnje, ali na žalost nemamo adekvatnih operativnih odredbi koje bi zakonodavcu, koje bi sucima, koji bi državnim tijelima omogućile da to učine, odnosno da provedu sankcije u skladu sa recimo ovdje kada se kaže članak 174. Kaznenog zakona ili pak članak 89. stavak 36. Kaznenog zakona Republike Hrvatske. Na žalost takve općenite formulacije još uvijek ne pružaju zakonodavcu, a posebno sudovima, sucima adekvatno uporište da bi to mogli činiti. Ovaj protokol je prilika da se to uradi i zato ja mislim da bi i to će biti prijedlog kluba SDSS-a i nadam se i prijedlog Kluba zastupnika nacionalnih manjina da se ukloni ova rezerva oko članka 3. stavka 1. do drugoga čitanja i ukoliko bi se uklonila ta rezerva, ja mislim da bismo mi imali dovoljno prostora da onda ove odredbe na koje se zakonodavac predlagač s pravom poziva da u tom slučaju onda može biti prostora da se one u operativnom smislu smislu te riječi i provedu. Inače mogu se složiti sa kolegom Stazićem kada je rekao da u sferi javnoga govora i onih koji javno komuniciraju kao vidljive osobe u klasičnom tipu političke i građanske javnosti stanje kulture govorenja je daleko iznad onoga što je bilo prije pet ili deset godina. Međutim, kada je posrijedi upravo ova kibernetička komunikacija, tu je stanje, kasni za ovim stanjem otprilike za pet ili deset godina. I tu je doista onda potrebno napraviti neku vrstu promjena. Da li je to naš specifikum ili nije ja to ne mogu utvrđivati. Mogu samo govoriti na osnovi karakteristika toga govora, jer je povezan sa našim političkim kontekstom ili je to karakteristično i za sve vrste komunikacije u toj javnoj sferi. Ali jedno je sasvim sigurno s obzirom na naše iskustvo, s obzirom na naš teret, s obzirom na naše napore koje imamo u sređivanju međuetničkih, međupolitičkih, dakle ne radi se samo o etničkim, radi se naravno vrlo često i političkim, idejnim i vjerskim i svakim drugim. u tom smislu ja mislim gospodine državni tajniče da bi ovu rezervu trebalo otkloniti i da bi Vlada trebala ovaj protokol u sljedećem čitanju uputiti i bez tog ograničenja i bez te rezerve. Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Pupovac! Moram vas nažalost ispraviti. Nema drugog čitanja. Ovaj zakon donosimo kolega Pupovac po hitnom postupku. Nema drugog čitanja i nema mogućnosti da Vlada to ispravi do drugog čitanja. Imamo jedino mogućnost da Vlada amandmanom intervenira do glasanja ili da do zaključenja ove rasprave do koje će doći vrlo brzo interveniramo mi amandmanom. Osobno mislim da ako bi, kako bi to napravio klub SDP-a da bi to bilo osuđeno na propast već samim time što to radi klub SDP-a, ali pozivam vas kao koalicijskog partnera prema kojem će možda imati više Vlada uvažavanja nego prema nama, da to učinite, ili da naprosto pozovemo Vladu pa da onda to napravi svojim amandmanom, jer je ova rezerva uistinu predstavlja rezervu da se ovo uopće ovako izglasa. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ova točka dnevnog reda dobra je prilika da se skrene pažnja na ono na što su upozorili i prethodnici da se ustvari još jednom ponove razlozi zbog čega je Vijeće Europe i donijelo ovaj dodatni protokol jer je ovo dodatni protokol na Konvenciju o kibernetičkom kriminalu pa se sada ova djela posebno, na njim na njim se posebno podsjeća. Dakle, Vijeće Europe podsjeća da su svi ljudi rođeni slobodni i da su jednaki u dostojanstvu i pravima. Podsjećaju da djela rasne i ksenofobne naravi predstavljaju kršenje ljudskih prava te da prijete vladavini prava i demokratskoj stabilnosti. Podsjećaju također i sada naravno dolazimo u ono šta je, računalni sustavi, svjesni su da računalni sustavi nude dosada neviđene načine za olakšavanje slobode, izražavanje i komuniciranje u svijetu. Priznaju da je sloboda izražavanja jedna od glavnih temelja demokratskog društva. I svjesni su potrebe za osiguravanjem prikladne ravnoteže između slobode izražavanja i djelotvorne borbe protiv dijela rasne i ksenofobne naravi. Dakle, na neki način pokušava se pronaći dobra ravnoteža između prava na izražavanje, na slobodu govora, a Internet je u svakom slučaju, mi, ne želim sad ja diskriminirat nekoga prema godinama, ali činjenica da se mlađa populacija više koristi Internetom, tako da je na neki način mlađa populacija i poprimila svijest i naviku o tome da Internet služi za dosta slobodnije izražavanje. Međutim s druge strane Internet sve više postaje ne samo na neki način ekskluzivan medij mlađih nego postaje jako dostupan svima i na neki način zamjenjuje i dnevne novine i televiziju i radio u saznavanju vijesti, u informiranju itd. Uostalom i pripremajući se za ovu raspravu, tražeći definiciju ksenofobije poslužio sam se recimo Wikipedijom, pa sam na nekoliko jezika, jer to nam omogućuje …/Govornik se ne razumije./… koja definicija ksenofobije. Činjenica je da je kao što je gospodin Stazić spomenuo, takav govor a bio, možemo reći dosta prisutan u Hrvatskoj i u ostalim okolnim zemljama čije smo televizijske programe mogli pratiti zbog sličnog jezika, činjenica da je bio prisutan i da je na neki način kod jedne generacije u njenom odrastanju to postao dosta uobičajeni način govora, tako da svijest o tome kako pogubne mogu biti posljedice takvog načina govora i izražavanja treba širiti još od vrtića, od škola, jer i danas smo svjedoci tužnih scena prema pojedinim, koncertima pojedinih pjevača na, upravo najmlađi nose obilježja i oznake nekih režima kojima više nikada nije bilo mjesto tu, a nije naravno ni danas. Zbog toga ova rezerva koja je prisutna ne bi trebala biti rezerva. Naime, prilikom donošenja Kaznenog zakona u svakom slučaju bilo bi dobro ukloniti sve moguće rupe u zakonu koje koje neki iskusni odvjetnici mogu pronaći. Primjerice da li je kazneno djelo počinjeno ukoliko je počinjeno na serveru izvan Hrvatske zbog toga što je Internet medij dostupan u cijelom svijetu? Da li se on odnosi samo na hrvatske građane ili oni koji mogu koji mogu takav materijal učiniti dostupnim hrvatskim građanima? Prema tome potrebno je jako dobo napisati tak zakon koji bi ovo regulirao i tu ne bi trebalo imati rezervu. Postavlja se pitanje kako kontrolirati? Mi smo imali nekad jednog ministra unutarnjih poslova koji je evo za jedan benigni video klip koristio server odnosno pohvalio se da je koristio server, pa kad ga je naravno Internet zajednica uhvatila da je time prekršio više zakona, onda se povukao ali ostao je onaj slavi naziv "Yubito". Ali evo, danas imamo odgovor na zastupničko pitanje kolegice Marije Lugarić, gdje je ministar unutarnjih poslova obavijestio nas o sljedećem. Dakle, da je od strane policijskih službenika poduzeta akcija koji je cilj bio utvrđivanje osobe te i te koja je pod nadimkom tim i tim na Internet stranici toj i toj objavljivala tekstove. Sve mjere i radnje koje su poduzete u tu svrhu uključujući i utvrđivanje IP adrese poduzete su na zakoniti način u skladu s policijskim ovlastima. Zatim kaže, utvrđeno je da je kreator tog i tog bloga objavio preko 100 postova, od kojih je 33 objavio u radno vrijeme. Dakle, moguće je vidjeti kada i gdje. poduzete su mjere s ciljem provjere korištenja podataka sadržanih u evidencijama. Dakle, govori se o tome da je u to radio, da li je za vrijeme radnog vremena, da li je koristio računalo na radnom mjestu itd. Prema tome, moguće je moguće je istražiti sve te stavke. Ako se za ovako benignije stvari gdje sigurno nije bilo korištenje ovih ksenofobnih izraza, nego u dnevno političke svrhe na lokalnoj razini. Ako je tad Policija mogla postupat, onda vjerojatno može postupat i za neke komentare što je gospodin Pupovac spomenuo na portalima na portalima dnevnih novina npr., na forumima koji su otvoreni i mislim da je u svakom slučaju potrebno onda propisati da takvi portali recimo moraju obavezno tražiti registraciju onih koji mogu to koristiti, pa ukoliko ne obrišu oni sami taj post mogu nekoga tko na takav način kazneno, na takav način širi mržnju mogu ga prijaviti policiji sa njegovim e-mailom pa je puno lakše otkriti nego ovoga gospodina za kojega je policija postupala. kako smo svjesni da je prije bilo dosta dakle takvoga izražavanja, ali da se oni mogu još danas u rijetkim slučajevima naći, međutim nije rijetko da osobe koje su prepoznate u široj javnosti po tome budu gosti ponovo na javnoj televiziji, onda ukoliko već se nisu ispričali stoga možda bi se u tom slučaju moglo barem staviti ono zabranjeno za mlađe od određenog broja godina ili da se jednostavno reagira na takve činjenice. Najpoznatiji je jedan pjevač, kojega neću reklamirati, međutim koji se nikad nije ogradio niti ispričao zbog pjesme koju je pjevao, koja je očito imala ksenofobnu imala ksenofobnu notu, da ne kažem još nešto gore širenje mržnje, međutim i danas se može vidjeti na javnoj televiziji podsjećajući i na tu epizodu. Prema tome, potrebno je u svakom slučaju uvijek širiti svijest o toj štetnosti, potrebno je da svi imamo osjećaj i nultu toleranciju na to i slučaju nisam ni za pravu, a kamoli za stvarnu rezervu prema ovome protokolu. Protokol predlažem da se prihvati u cijelosti i da se članak 4. ovog Zakona o rezervi izbriše. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Ne radi se kolega Arsene o tome što policija može ili ne može, nego se radi o tome što ona hoće ili neće. Policija može i hoće pronaći tko je, kada, u koje vrijeme, s kojeg računala napisao na svom blogu nešto negativno o gradonačelniku HDZ-a, ali može a neće istražiti tko održava web stranicu crna legija. govorimo o dvije stvari. Jedna je o svijesti društva i osjetljivosti društva i osudi društva na ovakve istupe. To je veći problem Ono što je manji problem je u svakom slučaju policija, čim policija može, onda samo treba promijeniti vlast pa da hoće, to je manji problem i to se rješava kratkoročno, ove stvari se rješavaju od najmanjih dana od odgoja, od škole, od vrtića i pozivam sve kolege da sudjelujemo na neki način u pravilnom odrastanju i educiranju naših najmlađih koji će u svakom slučaju za 5 godina će i najveći dio informacija, svi ćemo ih primati s Interneta, a što se tiče policije, evo ja vjerujem da će sada i htjeti kad donesemo ovaj Zakon.

potpisala Konvenciju o kibernetičkom kriminalu i već u listopadu 2002. godine Hrvatski sabor potvrdio tu Konvenciju, moram istaknuti da je Hrvatska bila jedna od prvih zemalja koja je to učinila. Odmah nakon toga, dakle nakon potpisivanja, odnosno ratificiranja Konvencije prionulo se i obvezama iz te Konvencije, tj. izmjeni Kaznenog zakona. Pa smo tako u onoj poznatoj noveli 2003. godine inkriminirali i bolje označili rasnu i drugu diskriminaciju, a već u stavku 4. istog člana propisali jednako tako da je to posebno opasno kazneno djelo ako se učini pomoću računalnog sustava. Naravno kao što vam je svima poznato, nakon 2003. godine ta novela je ukinuta sa dalekosežnim posljedicama i dan danas jer smo malo ovako na rate dopunjavali taj Kazneni zakon i tek sljedeće godine imali smo ovu inkriminaciju. Međutim, pustimo što je bilo. Evo sada pred nama je ovaj Prijedlog Zakona o potvrđivanju dodatnog protokola, ali kako Hrvatska namjerava, kao što su rekle kolege prije mene izraziti rezervu upravo prema najvažnijoj odredbi, a to je širenje rasnog i ksenofobičnog materijala pomoću računalnog sustava, pitamo se onda čemu uopće i potpisivanje ovog dodatnog protokola? A zašto ovo ovakvo i postavljam? S obzirom, ako vam je poznata malo naša sudska praksa, ali ne samo nego praksa tijela progona, o čemu je i kolega Stazić sada govorio i ne samo u ime kluba, nego i replicirajući, posebno je istaknuo upravo naš taj problem, čak ne toliko u neadekvatnoj i još uvijek nepotpunoj normativi koliko još uvijek uvijek neiskazanoj jednoj apsolutnoj volji i riješenosti da se riješimo ovakvih stvari. Nije dovoljno samo od vremena do vremena, što je svakako za pohvalu čestitati Božić, recimo riječima Kristo se rodi. Ali vidite i dan danas, evo prije nepunih mjesec dana, 20-tak dana u Zadru se skandira ubij, ubij Srbina i nitko tu ne reagira. Nikom ne pada na pamet da reagira. I znate šta se još događa? Mladići se obuku u crne odore, stave uredno kapu sa slovom "U" valjda misleći da se na, valjda misleći da se radi o nekakvoj narodnoj nošnji. I nitko na to, nitko živ na to ne reagira. Kasnije se. zašto mislite vi stalno o petokraki? Vi ste opsjednuti petokrakom. Nikako petokraka vama iz glave. Pustite sad petokrake. I vidite, upravo ta uzročno posljedična veza koju je potrebno ostvariti primjenom, apsolutnom primjenom te odredbe članka 3. bila bi dovedena do u pitanje. Vi znate od vremena do vremena pojavljuju se ovakve stvari koje sablažnjavaju našu javnost, a onda Vlada eto pritisnuta pritiskom javnosti i reagira, pa je tako reagirao i naš premijer Sanader još 2006. godine u ljeto, u 7. mjesecu kada je rekao da, nama je potrebno to kazneno djelo, naredio sam Ministarstvu pravosuđa da izvoli pripremiti inkriminaciju koju smo imali u našem Kaznenom zakonu veličanje fašističkih i totalitarnih sustava, kako onda tako i sada. To se opet, to se još uvijek nije dogodilo. A u ovom članku 6. koje izrijekom govori da poricanje bitno umanjivanje, odobravanje ili …/Govornica se ne razumije./… genocida ili zločina protiv čovječnosti je nešto što se mora naći u našim inkriminacijama, to također ima i Njemačka jedno i drugo kazneno djelo, i vrlo rigorozno kažnjava. Prema tome, odrediti ovako jednu rezervu prema odredbi članka 3. praktički imat ćemo poznavajući nas mrtvo slovo na papiru. Hrvatskoj to ne treba, Hrvatska se odlučila u svom pravcu prema Europi mi se ne trebamo bojati i mislim da to na kraju krajeva to Vlada otvoreno i verbalizira. Prema tome, čemu ove rezerve. Mislim da će nas onda malo i sa rezervom promatrati. To nama ne treba. Hrabro u ovu primjenu protokola odnosno potvrđivanja zakona o potvrđivanju dodatnog protokola ove konvencije i tada ćete imati našu apsolutnu i podršku i riješenost. Mislim evo neka Vlada još malo odnosno predstavnik Vlade izvijesti o ovome Vladu. Mislim da bi bile ipak neke štete. Mi se posebno ipak promatramo. Čemu ovo? Bar na ovakvim stvarima ne trebamo zatezati konopac. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku gospodin Davor Bernardić. Evo, spomenuli ste Zadar i spomenuli ste isticanje ovih simbola. Pa to je zapravo primjer kako se u biti u određenom trenutku Internet bi mogao djelovati pozitivno, dakle uz sve nekakve negativne stvari da su ti ljudi koji veličaju državu 41. do 45. u Zadru koristili Internet onda sigurno ne bi to radili u Zadru budući da je u to vrijeme taj dio Hrvatske odcijepljen. Hvala lijepo. lijepa. Samo jednu rečenicu. Naš je problem umanjivanje jednog a uveličavanje drugog i obratno. To je naš glavni problem. Kad se tog problema riješimo sve će biti u redu. Zaključno gospodin državni tajnik

upitan ovaj protokol, da ga doista treba donijeti. Ono što je bilo jedino postavljeno pitanje bila je određena rezerva prema ovoj rezervi koja je unutra navedena. Zbog čega rezerva? je omogućena člankom 3. samog protokola. Već kao što je uvaženi kolega Stazić u svom uvodnom izlaganju pročitao iz članka 2. definiciju rasnog i ksenofobnog materijala i sam je ustvrdio da je to jedna vrlo široka i vrlo opsežna definicija. I sukladno inicijativi našeg Državnog odvjetništva da bi bilo dobro iskoristiti mogućnost koju pruža članak 3. stavak 2. ovog protokola koji kaže da stranka može pridržati pravo da ne zahtijeva kaznenu odgovornost za ponašanje utvrđeno odredbama stavka 1. ako materijal iz članka 2. stavka 1. zagovara, promiče ili potiče diskriminaciju koja nije povezana s mržnjom ili nasiljem ukoliko postoje drugi djelotvorni pravni lijekovi. U tome je smisao. Postoje određeni materijali. Nije svaki vic, nije svaka šala, nije svaka karikatura, nije svaki kritički napis, nije svaki esej, nije svaki sadržaj koji u sebi može imati i sadržavati određene elemente diskriminacije, ali on ne bi trebao biti kaznena zona. I ova rezerva nam omogućava slijedeće, to znači kada budemo kao posljedicu donošenja zakona o potvrđivanju ovog dodatnog protokola, kada budemo mijenjali Kazneni zakon i unosili nove inkriminacije da ne moramo unesti sve u kaznenu zonu nego da možemo voditi brigu o toj jednoj finoj tankoj liniji između onoga što je dozvoljeno i između onoga što nije dozvoljeno, između onoga što je karikatura a ne poziva na mržnju, ne poziva na nasilje, između nekog sadržaja koji je kritički a ne poziva na nasilje i upravo zbog toga je ta rezerva. Ja sam inače i danas, jer moram priznati kad sam ja čitao ovaj tekst i meni je malo to izgledalo u početku zbog čega mi sad imamo rezervu. Nemamo doista rezervu i ne želimo niti u jednom trenutku u ovoj borbi protiv diskriminacije potegnuti što se kaže ručnu kočnicu. Želimo biti beskompromisni i želimo ići do kraja. Međutim, ova rezerva je tehničke prirode, to znači ne svaka karikatura, ne svaki tekst, ne svaki vic i šala u kaznenu zonu. Znači, nije sve da bi se moralo kazneno inkriminirati. Mi imamo u okviru našeg kaznenog sustava člankom 174. predviđeno određeno kazneno djelo koje ne pokriva sve ovo što ovaj protokol traži. Zato ćemo mijenjati Kazneni zakon i ugrađivat ćemo nove inkriminacije. Mi imamo i u okviru Prekršajnog zakona, u okviru Zakona o javnom redu i miru također određene inkriminacije koje ne pokrivaju dovoljno. Ja sam i danas razgovarao sa Državnim odvjetništvom baš u toj namjeri da još jednom preispitamo tu rezervu da li zadržati rezervu ili ne. I nadalje oni ustrajavaju da je to jedno tehničko pitanje. Što se mene tiče ja doista nemam nikakvi rezervi za to ako bi bio amandman iz bilo kojeg kluba i zato mislim da bi bilo možda dobro evo da se još radna skupina koja je na ovome radila, da se još jednom prije glasovanja nađe pa eventualno ovo što je klub SDP-a i predložio da eventualno ako je to potrebno, ako postoje uvjeti da vidimo vezano za tu rezervu. Ali hoću reći, niti u primisli nam nije da tom rezervom želimo zapravo imati nekakav kompromis u borbi protiv znači inkriminacija i protiv ovih diskriminacija vezanih za rasizam, vezano za ksenofobiju. Evo, gospodine predsjedniče, ja se zahvaljujem još jednom svima na raspravi. **Bebić, Luka (HDZ)** A ja bih tomu dodao ako se do petka ne možete dogovoriti ili to još jedan put detaljno razmotriti i ocijeniti taj da tako kažem tu finu formulaciju onda ne moramo ako ne uspijete do petka ne moramo ni glasovati u petak o ovom zakonu, možemo slijedeći tjedan kad možete osigurati da to raščistimo jer ovo je ipak vrlo osjetljiva stvar i ja mislim da traži jedno ponovno preispitivanje i vidjeti kako to najbolje riješiti. Evo, to je moje mišljenje. Zaključujem raspravu. Dakle, glasovat ćemo kada za to bude uvjeta. A sutra nastavljamo u 9,30 sati sa točkom dnevnog reda broj 7. Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova,